virðist ætla sér eru hlutir sem við í Framsókn styðjum og munum taka jákvætt undir. Húsnæðismálin eru mál málanna mjög víða um land en ekki síst hér á höfuðborgarsvæðinu og þess vegna vakti það nokkra athygli mína þegar hæstv. ráðherra tilnefndi nýjan aðgerðahóp í þessum málum með ágætum þingmönnum stjórnarflokkanna. Einn af þeim, til að mynda

Sama má gilda um hv. þm. Dag B. Eggertsson, fyrrum borgarstjóra, sem hefur staðið gegn því lengst af sem oddviti Samfylkingarinnar hér á höfuðborgarsvæðinu að breyta svæðisskipulaginu og vera í þéttingarreitum sem m.a. hefur orðið til þess að formaður hópsins, Ragnar Þór Ingólfsson, hefur kvartað sáran undanfarin ár yfir því að fá engar lóðir, ekki síst hérna í Reykjavík, til þess að byggja fyrir Bjarg og Blæ. Þess vegna fannst mér þetta áhugaverður hópur. Það er gott að setja alla saman sem eru á móti hver öðrum í hópinn, kannski er það einhver ákveðin lausn, ég veit það ekki. Mig langaði að spyrja hæstv. ráðherra hvort hún sé sammála því að það þurfi í raun og veru að breyta svæðisskipulagi á höfuðborgarsvæðinu. Þetta var í raun og veru einn af þeim hlutum sem gerði það að verkum að meiri hlutinn í Reykjavík með borgarstjórann, Einar Þorsteinsson, sprakk. ein af ástæðunum, af því það var ekki hægt að ná þessum breytingum fram. Hvernig ætlar hæstv. ráðherra að ná því? Hvað margar íbúðir telur ráðherrann að þurfa að byggja til viðbótar á þessu ári og hve margar íbúðir

Hér eru náttúrlega allir frjálsir að sínum skoðunum. En hvað lýtur að málum fráfarandi ríkisstjórnar þá er það alveg rétt að hv. þingmaður hefur bara skilið eftir í sínu ráðuneyti afskaplega mikið af áhugaverðum og góðum málum sem ég mun í engu gera lítið úr og frekar taka utan um og fylgja eftir, vegna þess að við í þessari ríkisstjórn munum fylgja eftir öllum góðum málum, hvaðan sem þau koma, svo lengi og fremi sem við teljum að það sé til hagsbóta fyrir samfélagið. Það mun ég segja að hv. þingmaður á hrós skilið fyrir það. Hvað lýtur að því sem við þurfum að gera og byggja upp í borginni og hverjir eru að skipa þennan hóp þá er ég afskaplega stolt af þessum hópi. Það eru ýmsar væringar í gangi þar sem ég veit nú ekki hvort er tímabært að tíunda hér þar sem mjög fljótlega verður vonandi birtur samningur þessarar nýju borgarstjórnar sem vonandi verður að veruleika. Þar mun margt ánægjulegt koma á óvart og þar á meðal stórkostlegt átak í uppbyggingu á húsnæði, svo þúsundum og aftur þúsundum íbúða skiptir.

ráðherrann kom hvergi inn á það hvort það sé hluti af því að breyta svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins, sem væri þá sigur fyrir okkur Framsóknarmenn, ekki síst hérna í borginni, ef nýr meiri hluti breytir því og ný ríkisstjórn bakkar það upp.

að byggja margar íbúðir á næstu árum? Hvað telur sú ríkisstjórn þurfa? Var skynsamlegt að færa húsnæðismálin úr